Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 7: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om prioriteringen i sundhedsvæsenet.